Sada ćemo priječi na utvrđeni redoslijed dnevnog reda: Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe broj 606/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 12.lipnja 2013.o uzajamnom priznavanju zaštitnih mjera u građanskim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.br.680. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. U skladu sa člankom 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje

ispričavam se, imao sam na stolu tekst zakona koji sam pročitao, ispričavam se to je jučer odrađena točka dnevnog reda. Još jedanput se ispričavam. Dakle, na redu je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.br. 677. Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. U skladu s člankom 204. Poslovnika Hrvatskog sabora hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave u skladu s člankom 197. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbora za zakonodavstvo, Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. Izvješće ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog?

Opravdano je zaista izišao čovjek, onda možemo krenuti po klubovima, možemo ići po klubovima. Hvala, dat ćemo između klubova da se obrati predstavnik predlagateljice uvodnim obrazloženjem. Poštovani predstavnici kluba nezavisnih zastupnika Ivan Grubišić i Damir Kajin. Nema ih. Ne znam, nisam ispitivao njihove razloge. Evo, gospodina zamjenika ministrice kulture, poštovanog Berislava Šipuša. Molimo da u ime predlagatelja izloži. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane dame i gospodo, nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara s konačnim prijedlogom zakona, predlaže se izmijeniti Zakon o zaštiti očuvanja kulturnih dobara i to tako da se urede sljedeća pitanja. Ujednačit će se postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra i postupak utvrđivanja prestanka svojstva kulturnog dobra. Ograničilo bi se pravo prvokupa u korist RH, županije, gradova i općina u pogledu građevina unutar zaštićenih kulturno povijesnih cjelina koje nisu pojedinačno zaštićene kao kulturno dobro i to tako da se to pravo primjenjuje samo na građevine starije od 50 godina. Nepokretno kulturno dobro u vlasništvu vjerske zajednice koje je namijenjeno vjerskoj svrsi, u koja su uložena sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave, izuzet će se od primjene odredbi o osnivanju zakonskog založnog prava kojim se osigurava povrat uloženih sredstava za slučaj prodaje. Uskladit će se odredbe o davanju koncesija sa Zakonom o koncesijama te produljiti vremenski rok na koji se može dati koncesija na kulturnom dobru s 50 na najdulje 99 godina. Uredit će se također postupanje u slučaju kada postoje različiti pravni režimi, ovlaštenici u pogledu davanja koncesija, zasnivanja prava građenja, prava služnosti te davanja u zakup za kulturno dobro i druge nekretnine koje su dio određenog određenog projekta te će se precizirati sadržaj naknade za koncesiju u slučaju da koncesija obuhvaća pravo građenja i pravo služnosti. Uredit će se način utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnoga dobra u postupku izdavanja lokacijske dozvole i građevinske dozvole, također će se urediti utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnoga dobra za gradnju jednostavnih i drugih građevina te radova unutar kulturno povijesne cjeline za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Nadalje, uredit će se izdavanje prethodnog odobrenja za radnje koje bi mogle prouzročiti promjene na kulturnom dobru, odnosno koje bi mogle narušiti cjelovitost kulturnoga dobra. Uredit će se i postupanje nadležnoga tijela u slučaju kada investitor ili izvođač radova poduzme radnju ili zahvat na kulturnom dobru za koje je potrebna građevinska dozvola, prethodno odobrenje ili potvrda glavnog projekta, odnosno ako poduzme radnju ili zahvat na kulturnom dobru protivno građevinskoj dozvoli, prethodnom odobrenju ili potvrđenom glavnom projektu. Uvest će se i nadzor nad prometom pokretnih kulturnih dobara uvođenjem upisnika trgovaca i drugih fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju djelatnost prometa pokretnim kulturnim dobrima te evidenciju tih osoba o nabavi i prodaji, a sa svrhom prikupljanja podataka i utvrđivanja slijeda nabave i prodaje kako bi se spriječilo protupravno postupanje u prometu pokretnim kulturnim dobrima. Utvrdit će se sastav i način imenovanja Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i uredit će se sve ostale prekršajne odredbe. Na kraju zakon će se naravno uskladiti i sa Zakonom o graditeljstvu. Hvala lijepo. Hvala lijepo poštovani zamjeniče. Imamo replike na vaše izlaganje. Poštovani potpredsjednik Doma, Željko Reiner. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani gospodine zamjeniče ministrice. Ne želeći kritizirati niti predsjednika Sabora niti zamjenika ministrice zbog ovih početnih nespretnosti i trapavosti vezanih uz ovu točku, imam potrebu prvo reći nešto da nije to možda odraz onoga što ću reći, ali ima malo i sa time veze, a ima veze i sa time da klub koji je trebao prvi nastupiti nije našao za potrebno niti da javi da odustaje od toga nego naprosto se nisu pojavili oni koji su se prijavili za govor o ovoj temi i čini mi se da to zapravo odražava naš odnos prema kulturi. Odnos svih nas prema kulturi i odnos prema tome koliko držimo da je kultura važna. No, prvenstveno sam se javio zbog toga da postavim jedno pitanje uvaženom zamjeniku ministrice vezano uz ono što je sve izložio, meni nije potpuno jasno zbog čega članak 22. kojim se predsjednika i članove Vijeća za kulturna dobra sada po ovom novom prijedlogu imenuje isključivo ministrica, odnosno ministar kulture, za razliku od dosadašnjeg zakona kada je ministar, odnosno ministrica imenovao predsjednika i 3 člana, ali ostali su bili po položaju članovi i ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, glavni ravnatelj Nacionalne i sveučilišne knjižnice, itd., To je za mene samo još jedan dokaz da vladajući žele kompletno ovladati apsolutno svime pa će ministri u svojim resorima sve imenovati, nad svim imati kontrolu, ali naravno onda snose i odgovornost i moramo svi biti svjesni da oni snose punu odgovornost za sve ovo što se danas događa, za sve promašaje i sve zapravo krive poteze koji se povlače. Samo trebamo svi biti svjesni toga da vlast,

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa u principu više pitanje nego replika. Uvodi se konzervatorski elaborat, da li je to dokument koji će se izrađivati unutar sustava konzervatorskog zavoda, restauratorskog ili će to biti neki novi dokument za koji će naravno imati neke tvrtke ovlast da ga izrađuju pa će to biti jedan novi trošak, dakle koji će se pojavljivati u samom procesu restauriranja? Da li želite odgovoriti na repliku? Da. Poštovani zamjenik ministrice, Berislav Šipuš. Izvolite. će se morati raditi ali samo za specijalizirane fizičke i pravne osobe koje će to morati izraditi, dakle neće biti predviđen za rekao bi tako za široko područje. Hvala lijepa. Da li žele izvjestitelji radnih tijela Hrvatskog sabora podnijeti izvješće? Ne, nitko se nije javio za riječ. Idemo otvoriti raspravu, raspravu otvaramo po klubovima zastupnika. Već smo rekli da u ime kluba Liste nezavisnih nema Ivana Grubišića i Damira Kajina pa gube pravo da govore o ovoj temi.

Hvala lijepo poštovani predsjedniče Sabora. Poštovani zamjeniče ministra sa suradnikom, kolegice i kolege. Mislim da nije potrebno uvodno opisivati i govoriti o tome kolika je vrijednost hrvatskih kulturnih dobara i koliki je značaj temeljnog zakona kojim štitimo i nastojimo očuvati to naše nacionalno blago jer sam uvjerena sa smo svi mi ovdje toga potpuno svjesni. Zato ću odmah prijeći na konkretnu temu o kojoj danas raspravljamo. Pred nama je još jedna izmjena i dopuna Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara već 4.u našem mandatu. To govori da se predlagateljica trudi zakon stalno poboljšavati, učiniti ga što životnijim i propisati što više postupaka kako bi zaštitila kulturna dobra i da bi njihova zaštita bila što efikasnija i učinkovitija. S druge strane nastoji se olakšati stavljanje tih dobara u gospodarsku funkciju što je svakako od velikog interesa za svaku jedinice lokalne samouprave i državu kao cjelinu. Predloženim izmjenama i dopunama zakon se prvenstveno usklađuje sa zakonom o koncesijama, Zakonom o gradnji te Zakonom o prostornom uređenju ali se rješavaju i neka druga pitanja koja su se u praksi pokazala nedovoljno ili pak neadekvatno uređenim. Pođimo redom, ovim izmjenama i dopunama ujednačit će postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra sa postupkom utvrđivanja prestanka tog svojstva. Od prava prvokupa oslobodit će se građevine unutar zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina koje nisu pojedinačno zaštićene i koje nisu starije od 50 godina čime će se olakšati i ubrzati promet nekretnina koje nemaju veću kulturno-povijesnu vrijednost. Od obveze osnivanja zakonskog zalužnog prava u slučaju ulaganja sredstava državnog, županijskog ili lokalnog proračuna izuzimaju se kulturna dobra u vlasništvu u vjerskih zajednica ako ona služe vjerskoj svrsi budući se ova obveza nije pokazala dobrom i prijeći vjerske zajednice u korištenju proračunskih sredstava. Zakon se dopunjuje novim člancima koji reguliraju nadzor nad prometom pokretnih kulturnih dobara što do sada nije bilo uređeno i to na način da se uvodi upisnik osoba koje obavljaju promet pokretnim kulturnim dobrima te im se propisuje obveza vođenja evidencije o slijedu nabave i prodaje, a sve to kako bi se spriječila nelegalna trgovina tim dobrima. U tom kontekstu uočeno je da u praksi nije saživjala odredba važećeg zakona po kojoj promet kulturnim dobrima mogu obavljati samo specijalizirane pravne i fizičke osobe, pa će ovaj promet moći obavljati i osobe koje nisu specijalizirane za tu djelatnost. Iako je zakon već usklađivan sa Zakonom o koncesijama uočeno je kako neke situacije iz prakse nisu dovoljno dobro riješene. U slučaju kada se u sklopu šireg projekta pokaže potreba dati koncesiju na kulturnom dobru s pravom građenja, pravom služnosti ili se nekretnina daje u zakup sporazumom različitih davatelja koncesija prema ovom prijedlogu moći će se uredi međusobni odnosi i sklopiti jedinstveni ugovori o koncesiji, a naknada za koncesiju obuhvatit će i naknadu za pravo građenja ili služnosti. Produljuje se vremenski rok na koji se može dati koncesija na kulturnom dobru. Ovo pitanje različito je riješeno posebnim zakonima, tako je npr. u Zakonu o pomorskom i morskim lukama određen duži rok pa ovakva situacija može predstavljati zapreku u realizaciji projekata kada su nekretnine u različitom ili dvojnom statusu. Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju u postupku izdavanja lokacijske i građevinske dozvole predviđeno je utvrđivanje posebnih uvjeta za zaštitu kulturnih dobara, te izdavanje prethodnog odobrenja za zahvate na tim objektima. Zato se sada definira pojam konzervatorskog elaborata usklađuju se pojmovi prema tim posebnim propisima, te se detaljnije uređuju obveze i postupci investitora kada pristupa građevinskim zahvatima na tim dobrima, posebno kada se izvode građevinski radovi za koje nije potrebna građevinska dozvola. Ono što bih posebno izdvojila je dodatno i detaljnije uređenje postupanja nadležnih tijela u slučaju kada investitor ili izvođač radove poduzimaju bez Izmjenom zakona drugačije se regulira sastav Hrvatskog vijeća za kulturna dobra, a prekršajne odredbe su preuređene i usklađuju se s Kaznenim i Prekršajnim zakonom. S obzirom na iznijeto te činjenicu da predložene izmjene i dopune donose poboljšanje važećeg zakona klub SDP-a podržava njegovo donošenje. I za kraj reći ću nekoliko rečenica o osobnom lokalnom iskustvu. Dolazim sa otoka Hvara prebogatog kulturnom baštinom od kojih su čak tri fenomena upisana na UNESCO-vu listu svjetske baštine, Starogradsko polje s užim centrom grada, Pučka procesija za Križem i Hvarska čipka od agave. U obavljanju funkcije čelnice jedinice lokalne samouprave imala sam priliku u praksi doživjeti provedu i učinke ovog zakona te zaključujem da imamo vrlo opsežan i sveobuhvatan zakon ali da u njegovoj primjeni imamo još jako puno problema i propusta. Od inertnosti i izbjegavanja postupanja nadležnih konzervatorskih odjela, pogodovanja pojedincima, neodlučnosti u saniranju posljedica devastacije, a posebno nedovoljno koordinacije različitih nadležnih tijela u nadzoru i sprečavanju devastacije kulturnih dobara. Zato koristim priliku i apeliram na cijenjene predstavnike ministarstva da ulože dodatan napor da se zakon u praksi dosljedno i efikasno provodi, kako se kulturocid koji se prethodnih godina dogodio i koji se nažalost nastavlja na zaštićenom kulturnom dobru Tvrdaj dvorac Petra Hektorovića u Starome Gradu ili onaj koji je sada aktualan na kuli Ćipiko u Kaštelima, a koji iako različiti mogu biti ogledni primjeri neefikasne primjene zakona, više nigdje ponovi. Svesrdno se nadam da će poduzeto odlučno rušenje nelegalne gradnje u Kaštelima biti jasna poruka svim nerazumnim investitorima koji se upuste u slične pothvate. Hvala vam lijepa. Hvala i vama poštovana zastupnice. Najprije jedna obavijest, molim na pozornost. Predsjednica Odbora za zakonodavstvo obavješćuje članove Odbora za zakonodavstvo da će se danas 11. srpnja 2014. godine u 12 sati održati 91. sjednica Odbora za zakonodavstvo u dvorani Stjepana Radića broj 133. s dnevnim redom kako su ga i primili članovi Odbora. Hvala vam lijepa. Sada u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice u Hrvatskom saboru poštovani zastupnik Jasen Mesić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministrice sa suradnikom. Imamo zaključke Imamo zaključke dvaju Odbora, Odbora za zakonodavstvo i Odbora za kulturu da ovaj Zakon ne smije ići u hitnu proceduru. Do danas nam nije jasno je li ovaj zakon o hitnoj proceduri u prvom čitanju ili čak možda u drugom čitanju. Jel imamo zaključke odbora i imamo postojeći izglasani dnevni red i ovaj zakon je najavljen po hitnoj proceduri mada stvarno nikome ni u Odboru za zakonodavstvo ni u Odboru za znanost, obrazovanje i kulturu nije jasno zašto. Zašto. To je prva načelna stvar. Druga načelna stvar je da je ovo četvrta ako se ne varam izmjena i dopuna zakona u mandatu ove Vlade. Sve skupa zakon je od '99. godine doživio 7 izmjena i dopuna. Da samo zbrojimo ove izmjene i dopune koje su išle od 2012. godine na ovamo već smo imali gotovo pola novoga zakona. Zašto u Ministarstvu kulture još uvijek nisu uspjeli u 2,5 godine sastaviti niti jedan kompletan zakon osim Zakona o zakladi Hrvatska kuća koji još nije zaživio u 2,5 godine? Razumijem i potrebu usklađivanja zakona sa pojedinim drugim zakonskim aktima koji su doneseni u Hrvatskom saboru. S obzirom da sam dugo radio u Službi zaštite baštine uvijek sam pomalo skeptičan kada se Zakon o zaštiti kulturne zaštite usuglašava sa Zakonom o gradnji. Jednostavno imam profesionalnu deformaciju da mi odmah gori alarm. To je isto nešto što želimo reći. A posebno mi je žao da se ovdje u ovom zakonu tretira koncesija kao jedini primjer gospodarskog korištenja kulturne baštine a potpuno se zanemaruje jednoglasno donesena Strategija gospodarskog korištenja kulturne baštine koja je donesena jednoglasno 2011. godine. To prije svega možemo zahvaliti potpuno nekompetentnoj postavi koja je bila prije svega zadužena za upravo zaštite kulturne baštine, zadnjih dvije godine. Potpuno nekompetentne. Tako da u 2,5 godine strategija koja je jednoglasno donesena nije primijenjena niti u jednoj rečenici. A upravo ta strategija daje podlogu na koji način se kulturnu baštinu može čuvati i istovremeno gospodarski koristiti jer je činjenica da opstojnost kulturne baštine zapravo brani investicija. Jer ako na ovaj ili onaj način u nju ne investirate i ne obnavljate, ona će pod utjecajem vremena propadati a ta strategija propisuje kako. Istovremeno ona je podloga za pribavljanje sredstava Europske unije za obnovu kulturne baštine za pojedine projekte bez obzira što u budžetu Ministarstva kulture postoji već dvije godine posebna stavka od milijun kuna za pripreme tih projekata, po našim saznanjima u 2,5 godine nije pripremljen niti jedan takav projekt nego se radi na izvršenju projekta Jusuf Maškovića hana koji je pripremljen 2010. godine, 2011. godine. Drago nam je da se barem to realiziralo. E sada možemo na izmjene i dopune zakona. Dobro je ukazao uvaženi akademik Reiner, dakle sada imate situaciju da Vijeće za kulturna dobara koja je u zakonu definirano kao glavno tijelo za krucijalne odluke ima 9 članova. Sada u tom vijeću ministar ili ministrica imenuje predsjednika i 3 člana. Znači ni u kojoj varijanti ne može imati apsolutnu većinu nego argumentima, raspravama je nužno uvjeriti i ostale članove vijeća koje dolazi iz relevantnih državnih institucija, Državnog arhiva, Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nacionalne sveučilišne knjižnice između ostaloga uvjeriti da neku odluku treba donijeti većinom glasova. Tu odredbu ukidamo i kažemo da ministrica imenuje i predsjednika i svih 8 članova. Zašto? Pa čime se bavi Hrvatski restauratorski zavod, institucija koja ima najveću tradiciju u jugoistočnoj Europi od takvih institucija? Čime se bavi Hrvatski državni arhiv, institucija koja ima najveću tradiciju u jugoistačnoj Europi a koja se bavi tom djelatnošću? Pa šta ti ljudi nemaju šta reći vezano za pitanje zaštite baštine? Na kraju krajeva smiješno jer ministar, odnosno ministrica kulture sudjeluje i pri izboru tih ravnatelja tih institucija. Oni tu jesu zbog toga da bi štitili svojim prisustvom određene specifikume baštine, da li je to arhivska građa, da li je to stara knjižnička građa itd. Isto tako je bio predstavnik zadužen za zaštitu prirodne baštine i okoliša, baš sa željom da se povezanost, korporiranost koju imamo na puno mjesta u Hrvatskoj, prirodne i kulturne baštine, pravi primjer za to je starigradski …, gospođa Plančić će znati, jedne sinergije prirode i kulturnog djelovanja čovjeka u povijesti se na taj način može dodatno …. Stvarno ne mislimo da je to potrebno i ako slučajno imamo sreću da je ovaj zakon ipak u prvom čitanju inzistirat ćemo na tim promjenama. Istovremeno kažu u ovom zakonu da se koncesije mogu dati vezano iznimno od ovog zakona ako se to traži Zakonom o strateškim investicijama projekata Republike Hrvatske. Šta bi to značilo? Jer po svemu ovome što je u zakonu predloženo ovdje se otvara jedna mogućnost diskrecijske političke odluke, a to je loše. Kriteriji za skidanje statusa kulturnog dobra oduzimaju se Vijeću za kulturno dobro i prebacuju se na razinu niže, na konzervatorske odjele s objašnjenjem da se želi izjednačiti praksa. Ako se praksa željela izjednačiti, tu se prije svega misli za pojedine objekte koji nisu pojedinačno zaštićeni kao kulturna dobra nego objekti koji se nalaze u zaštitnim cjelinama, onda je sve to trebalo prebaciti na vijeće, a ne ostaviti recimo konzervatorskom odjelu, sad mogu reći bilo koji grad, u Dubrovniku npr., bez obzira što jako cijenim te kolege, da sami odlučuju da li će se pojedini objekt unutar Dubrovačkih zidina rušiti. Jer unutar Dubrovačkih zidina postoji svega nekoliko kulturnih dobara koji su pojedinačno zaštićeni, svi ostali su zaštićeni kao cjelina, što znači da po ovome Konzervatorski odjel Dubrovnik može odlučiti o sravnjivanju terena na dubrovačkoj pustini i ako uz to paraleliziramo sa već pripremljenim Zakonom o zaštiti i očuvanju Dubrovačkih zidina, tamo može dati dozvolu za građenje. Je li to predviđa ovaj zakon? A kaže da se ovim … mogu regulirati izgradnja pojedinih malih objekata za koje ne treba građevinska dozvola unutar zaštićenih cjelina. Vrlo opasno. Pored toga, vezano za prvokop u jezgri, tu mislimo da su intencije pozitivne u ovim izmjenama i dopunama zakona. Jedino kako bi se građanima olakšala čitava priča je da mogu otići korak dalje, na to mi je recimo ukazao naš uvaženi kolega Jerolimov, da vrlo često građani i vrlo dugo čekaju informacije, bilo iz općine, bilo iz županije, pa neki put i od samog ministarstva, dugo čekaju da se ta tijela očituju da li su zainteresirani za prvokup pojedinog kulturnog dobra ili nekog objekta koji nije pojedinačno kulturno dobro, a starije je od 50 godina i nalazi se u zaštićenoj jezgri. Tako da bi to trebalo automatizmom ako ne postoji očitovanje u roku od 30 dana da se smatra da tijelo državne uprave nije zainteresirano nije zainteresirano za otkup. Vezano još i za nacionalno vijeće, mislim da bi bilo puno bolje da se u Nacionalnom vijeću za kulturna dobra uvrste predstavnici strukovnih udruga, kao što je to recimo IKOMOS, IKROM, Hrvatsko restauratorsko konzervatorsko društvo, ukoliko se ravnatelje ovih institucija koji su izašli iz vijeća želi na neki način rasteretiti. Ministarstvo kulture sukladno strategiji koju sam već spomenuo mora izraditi popis kulturnih dobara za koncesiju jer sva kulturna dobra u koncesiju ne mogu ići. Pa bez obzira da ovdje stavite rok sa 50 na 200 godina neka kulturna dobra to mogu, neka kulturna dobra to jednostavno po prirodi stvari neće moći. Mislimo da je puno uputnije i to je u ovoj strategiji propisano da nadležne službe koje imaju pripremljen digitalni registar kulturnih dobara čija je namjena da preko weba svaki građanin ili investitor vidi na kojoj katarskoj čestici i u kojem prostoru se nalazi kulturno dobro. Prije nego što ide u investiciju, prije nego što počinje pripremati projekte, da mu se ne bi desilo iznenađenje ključno je izraditi takav popis, na čemu ministarstvo koliko sam upoznat 2,5 godine nije napravilo ništa. Pored toga, kad se prvokup realizira tko od službi u Ministarstvu kulture provjerava da li je u konačnici pojedina nekretnina koja je trebala ići u prvokup, odnosno kulturno dobro nekretnina, da li je prodano po onoj cijeni i onim uvjetima koji su bili deklarirani prema ministarstvu, županiji ili općini. Da li je to ona cijena koju je prodavatelj nekretnine, vlasnik nekretnine koja je kulturno dobro, tražio od ministarstva, općine i županije ili je možda neka manja u konačnici. Po ovome nemamo mehanizme provjere, a trebalo bi. Ono što je otvoreno, vezano i uz raspravu za konzervatorski elaborat. Ovdje se navodi da će se konzervatorski elaborat koristiti u pojedinim slučajevima, ali nemojte da konzervatorski elaborat potpuno difamiramo time da će postati jedna vrsta reketa prema bilo kome tko će želiti nešto raditi. Konzervatorski elaborat ima smisla za posebno zaštićene cjeline i posebno kompleksna kulturna dobra tipa Šibenske katedrale. Izrada konzervatorskog elaborata za bilo što će dovesti do toga da će radovi stajati, da neće biti dovoljno stručnih ljudi da se ti konzervatorski elaborati naprave ili da će od toga profitirati pojedine privatne tvrtke za koje bih rado zadržao rezervu u njihovu potpunu stručnost. Prema tome, i to bi bilo dobro popraviti. Vezano za promet pojedinačnim kulturnim dobrima. Mogli ste uvesti u ovaj zakon obavezu pečaćenja privatnih metal detektora na granici Republike Hrvatske. To je najveći izvor problema za nedozvoljenu trgovinu pojedinačnim kulturnim dobrima. Najveća pljačka pojedinačnih kulturnih dobara se dešava u segmentu arheologije zato što je poslije najteže dokazati da je to iznešeno iz Republike Hrvatske. Zato što arheološka nalazišta nikad nisu do kraja evidentirana, potpisana i istražena. Dovođenje metar detektora koji nisu na granici nadzirani i ne postoji zakonska obaveza njihovog pečaćenja otvara se ogromna mogućnost pljačke arheoloških nalazišta. To bi bila najbolja zaštita puno bolje nego otvaranje mogućnosti popisivanja tko se time bavi. Oni koji su popisani da se time bave uglavnom se trude raditi legalno. Najveći postupak i pljačke se događa ispod stola u švercu sa neovlaštenim metal detektorima i pitanje inspekcije. Ključan problem inspekcije i ovoga što je gospođa Plančić rekla je da Ministarstvo graditeljstva ne poštiva rješenja Inspekcije Ministarstva kulture koja glase da je nešto potrebno rušiti ili staviti u prvobitno stanje. Ovdje je trebala biti uvedena mogućnost izvršenja tih rješenja i u sljedećem budžetu Ministarstva kulture predviđena stavka sredstava koja bi to osigurala. To bi onda bili pravi iskoraci, tako da ćemo pažljivo pratiti razvoj situacija vezanih za ovaj hitni postupak, prvo čitanje ili drugo čitanje kad se to razjasni. Hvala vam lijepa. Vi sasvim sigurno poznajete Poslovnik Hrvatskog sabora i utvrđeni dnevni red poštovani kolega, pa pročitajte u dnevnom redu koji status ima ovaj prijedlog zakona. Poštovani zastupnik Igor Kolman u ime kluba Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru. Ispričavam se, imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Branka Hrg. Ispričavam se kolega Kolman. **Hrg, Branko (HSS)** Pa evo poštovani predsjedniče, kolega Mesić. Točno je ono što ste rekli da dobro razumijete ovu materiju obzirom na posao koji ste obavljali. Igrom slučaja imao sam se prilike u to često puta uvjeriti i sudjelovati u projektima kao čelni grad. Odnos vladajućih prema kulturi je u stvari iskazan u državnom proračunu, tako da o tome ne trebamo puno govoriti, a to je sve skupa vezano i na ovaj zakon o izmjeni zakona, odnosno ono što ste govorili da bi trebalo malo detaljnije ovo sve skupa razraditi, sagledati dublje ovu problematiku i vjerojatno još poradit na ovom prijedlogu izmjena zakona. čekaju dugo određene informacije, odluke, rješenja. Ja ću reći ne samo građani. Često puta to budu i lokalne samouprave. Čuvanje kulturnih dobara često postane čuvanje pod navodnicima. Jer znate, ako se nešto ograniči, ako se nešto kaže da se mora čuvati, onda za to čuvanje treba osigurati sredstva pogotovo ako se radi o nekim objektima koji su u privatnom vlasništvu ili su u više vlasnika. Druga stvar koja je stvarno i govorili ste o tome da je vrlo teško nešto poduzeti kada dođe u neku situaciju. Imate situacija na terenu da vam se pred očima urušava objekt koji je zaštićen objekt i vi si ne možete ništa pomoći. Da li bi ovaj zakon trebao dati odgovore na ta pitanja i dati rješenja kako, što poduzimati, kako to rješavati. Ili situacija kada netko kupi neku nekretninu na čijem dijelu se jednom nalazi zaštićeni objekt, on napravi parcelarski elaborat, novu česticu, napravi što je planirao tamo. Ovo ostane sa strane itd. propada i naravno tko je uvijek kriv? Uvijek su krivi lokalni čelnici. Evo odgovor samo na ovo da li je moguće zakonom ipak to malo definirati drugačije. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Jasen Mesić. Je, moguće je uvaženi kolega to definirati zakonom drugačije. Postojeći zakon propisuje obaveze vlasnika. Znači trebalo bi striktnije primjenjivati mjere postojećeg zakona, to je jedna mogućnost. Druga mogućnost je mogućnost izvlaštenja, institut izvlaštenja i imenovanja tzv. privremenog skrbnika. To je napravljeno u nekoliko slučajeva u Hrvatskoj. Posebno se taj institut primjenjivao di se radilo o kulturnom dobru koje je imalo stotinu i više vlasnika. Recimo Gašpina mlinica u Solinu vam je takav primjer. Jednostavno niste znali koga ćete natjerati da se brine o objektu. Privremeni skrbnik može biti grad i općina. Kod Gašpinih mlinica je to grad Solin. Gdje onda privremeni skrbnik poduzima radnje u očuvanju tog dobra ili hitne radnje da ne bi došlo do ugroze, odnosno pada itd. I na kraju on preuzima obavezu i gospodarenjem tim objektom. Dakle, to je jedna mogućnost di bi se moglo ići dalje u razradu toga. Problem je kod ovoga očitovanja, imate pravo stvarno se ponekad dugo čeka. Problem je još za građane jer se ne mogu upisati u zemljišne knjige ako ne dobe u konačnici to očitovanje. I onda taj problem eskalira. Ja znam i vašu angažiranost u vašem gradu za zaštitu kulturne baštine, promociju kulturne baštine, zaštitu arhivske građe i onoga što ste poduzimali na zaštiti i vjerskih objekata koji imaju status kulturnog dobra tako da mi je drago da uočavate ove konkretne probleme koji se pojavljuju vezano u ovoj zakonskoj regulativi. Hvala lijepa. A sada, ispričavam se kolegi Igoru Kolmanu. Sada u ime kluba Hrvatske narodne stranke u Hrvatskom saboru stajalište o ovom zakonu. Zahvaljujem poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Naravno da prihvaćam vašu ispriku, dogodi se to kad se ovako puno radi i puno nas ima. kolegice i kolege zastupnice i zastupnici, uvaženi predstavnici Ministarstva kulture bit ću krajnje racionalan sa našim zajedničkim vremenom jer moram juriti na sjednicu odbora. HNS će naravno ne moram to posebno ni naglašavati podržati ovaj prijedlog zakona. Problemi s kojima se suočavamo i zbog kojih se između ostalog mijenja zakon su različita pravila koja se odnose na iste ili vrlo slične stvari, različito provođenje istih odredbi u praksi, problem različitih odredbi o rokovima na koje se može dati koncesija u tom dijelu, itd., prilično temeljito rješavaju probleme koji proizlaze što iz neusklađenosti propisa, što iz neusklađenosti sudske i upravne prakse, što iz drugačijeg a između ostaloga i drugačije regulira neke stvari koje su se u samoj praksi pokazale kao loše ili manjkavo regulirane. Između ostaloga mijenja ono pravo prvokupa za građevine do 50 godina unutar zaštićenih cjelina koje same nisu pojedinačno zaštićene, utvrđuje postupke vezane uz lokacijske i građevinske dozvole i gradnju i još neka druga usklađivanja. Po mišljenju kluba HNS-a tri su temeljna razloga zbog kojih mi podržavamo ove izmjene i dopune i smatramo ih važnima. Prvi razlog je to usklađivanje sa Zakonom o koncesijama. Dakle rok se produljuje, rečeno je to već nekoliko puta sa 50 na 99 godina i sve ono što je naravno vezano uz to. Dakle, precizira se postupanje u u slučaju kada postoje različiti pravni režimi i ovlaštenici u pogledu davanja koncesija, zasnivanja prava građenja i prava služnosti te davanja u zakup za kulturno dobro i druge nekretnine. Drugi razlog zbog kojeg smatramo da ovaj zakon treba podržati vezano je jednim dijelom uz prvu točku, ali i uz neke druge odredbe zakona, on naprosto uređuje i dodatno omogućava stavljanje kulturnih dobara u funkciju i to mu je jedna i od temeljnih svrhi i od temeljnih ideja. I treća stvar koju smatramo dobrom i koja je nekako iz nekog razloga potpuno pala iako je kolega Mesić onako ovlaš je spomenuo pred kraj svog govora ali pala je u drugi plan, to je nadzor nad prometno pokretnim kulturnim dobrima. Mi smo recimo imali situaciju relativno nedavno na jednoj izložbi da je bilo više slika na izložbi nego što je dotična slikarica ikada u svom životu naslikala. Vlada nered i nema zapravo pravog nadzora nad tim neredom koji vlada u prometno pokretnim kulturnim dobrima. Zbog toga ovaj zakon predviđa dakle upisnik koji će voditi evidenciju nabave, prodaje i drugih poslova oko pokretnih kulturnih dobara uz, i to naglašavamo, sve to uz obvezu provjere podrijetla kulturnog dobra koje to su tri stvari zbog kojih mi smatramo da ovaj zakon treba dobiti podršku. S obzirom da se vode te rasprave prvo čitanje, drugo čitanje vidjet ćemo što će od toga biti ali što se nas tiče ako ovaj zakon ide u drugo čitanje mi smo to spremni podržati i onda i onda eventualno još kroz to i dodatno neke stvari da se tu još temeljitije urede. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo tri replike. Jasen Mesić, izvolite. Uvaženi kolega pred kraj vaše rasprave spomenuli ste obaveznu promjena porijekla kulturnog dobra. U velikom broju slučajeva kod arheoloških nalaza to je nemoguće. Ukoliko onaj kojeg uhvatite s time ne prizna gdje je to eventualno iskopao to je nemoguće. Čak ste imali mogućnost prilikom otkupa muzejskih zbirki otvoren mehanizam tzv. nagrađivanja poštenih nalaznika jer je jedna od preporuka međunarodnih organizacija bila da se ona kulturna dobra koja su nađena slučajno čim prije otkupe kako ne bi išla dalje van zemlje. To se u mnogim našim gradovima dešavalo, u Sisku recimo, u Vinkovcima gdje je bilo puno kontinuiteta arheoloških slojeva ispod sadašnjeg života. Na koji način ćete provjeriti situaciju kad vam čovjek kaže da je slučajni nalaznik a donese 470 ili 480 artefakata koje je našao sve slučajno? Morate zapečatiti metal detektore na granici. To je jedini način da najvrjedniji nalazi koji nisu od keramike koliko toliko ostanu sigurni. Arheološku baštinu je užasno teško dokazati porijeklo jer ako nemate potpunu dokumentaciju nalazišta i pojedine stručne i kemijske analize ne možete dokazati da je to iskopano ovdje. odnio van zemlje igrom slučaja, hvala Bogu nije, čuvenog Apoksiomena mi nikada ne bi mogli dokazati da je on otamo, ničim, i zbog toga što jednostavno pored njega nema nikakvog brodoloma. A mogli ste ga zaštititi ako stopirate podvodne metal detektore na granici jer ga ne mogu locirati. **Batinić, Milorad Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Mesić vaša primjedba je na mjestu. Ja sam prilično siguran da, jer ovi članci koji se odnose na evidenciju i upisnik propisuju i donošenje pravilnika o cijeloj priči. Ja nisam pravni stručnjak, ima tu puno boljih od mene u tom području, ali sam prilično siguran da postoje neki uobičajeni načini rješavanja problema kad za nešto morate imati dokaz o podrijetlu, a nemate ga. I pretpostavljam da će onda takva pravna rješenja pa vjerojatno i prilagođena konkretnoj situaciji o kojoj govorite biti ugrađena i u taj pravilnik i u način onda i vođenja evidencije i dokazivanja podrijetla i postupanja sa predmetima za koje se ne može dokazati za koje onaj tko ih ima u posjedu ne može dokazati podrijetlo. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Kolman, pomalo je, pa mogu čak i reći i smiješno o čemu mi govorimo u ovom viskom domu. Dakle, mora se napraviti evidencija slika koje je napravio nekakav umjetnik. On ili je član nekakve udruge, zadruge ili je samostalni umjetnik i temeljem drugih pozitivnih propisa u Republici Hrvatskoj mi moramo voditi evidenciju i nabavke materijala i utroška tog materijala. Razumijete, a to vam samo govori kako mi zbog dnevno potrebnih populističkih stvari eliminiramo neke da ne trebaju neke stvari raditi koje mora raditi svaki drugi. Jel kako je nekom dao dragi Bog dara da bude dobar strojobravar ili nešto drugo, tako je nekome dao da bude i sjajan umjetnik. I normalna stvar je da zbog toga svega skupa oni možda nisu možda spremni voditi nekakve papire, a većina njih je članove nekakve udruge, neću spominjat najpoznatiju udrugu tu u Zagrebu, preko koje oni nabavljaju materijal i sve to skupa. I samim tim on mora ako je nešto nabavio preko nečega uz nekakav povoljniji uvjet, mora vodit evidenciju, mora opravdat to. Prema tome, on bi ako je kupio toliko i toliko platno u datom momentu morao reći da je napravljeno toliko i toliko slika, temeljem postojećih zakona. Ali sad dolazimo na ono što je najveći problem Hrvatske, dakle ne želimo natjerati nekoga da se drži zakona koji su u ovom trenutku, nego idemo dodatno birokratizirati. Dakle, sad će poreznici kad dođu tražiti nekakve svoje kontrole ili nekakve svoje evidencije, a nekakva inspekcija iz Ministarstva kulture će tražiti nekakve svoje evidencije, i što ćemo imati ljude koji inače nisu skloni vođenju papira, naprosto jer su takvi. Ne zato što ne žele, što žele prevarit državu, nego naprosto taj boemski duh je takav kakav je, tjerati da vode duplo više papira nego što ih trebaju voditi. Umjesto da naprosto sustav koji postoji prilagodimo njima da to sve skupa dođe u evidenciju. Dakle, ovo je tipičan primjer kako se nešto u državi birokratizira, tipičan primjer. Dakle, na postojeće stvari tražimo da se radi još nešto dodatno samo zbog toga da bi to bilo pod kapom nekog ministra ili ministarstva, a to je najveći problem hrvatske državne uprave, znate ono poštapalicu "A gdje sam tu ja." Hvala. Odgovor, kolega Kolman. **Kolman, Igor (HNS)** Kolega Šuker, dakle imali smo izložbu ugledne slikarice u uglednoj instituciji na kojoj je bilo više slika nego što je ona naslikala, pitanje čega sve ne. Dakle, ono što je činjenica, da treba u cijelu priču uvesti reda. Meni se čini, iako je to na prvi pogled dobra ideja, ali meni se čini da je tu vrlo teško uvesti rada samo tako da brojite platna, i količine boje i kistova koje je neko koje je neko kupio pogotovo za nekoga ko recimo više nije među živima. Mi imamo, dakle u Hrvatskoj se prometuje ogromnim količinom razno raznih što falsifikata, što slika i drugih umjetnina i pokretnih kulturnih dobara kojima se ne može utvrditi porijeklo. Da ne govorimo da ovaj članak, odnosno ovaj prijedlog uključuje i promet drugim kulturnim predmetima koji imaju umjetnički, povijesno, arheološko i drugo značenje. To mogu biti i stari automobili recimo. Dakle, tu ima jedan cijeli niz pokretnih kulturnih dobara koja na neki način treba uvesti u red, znati s čime raspolažemo, znati koje je porijeklo toga. Dakle tu je i to se ne može riješiti samo ovom metodom o kojoj vi govorite. I zato nam se čini da je ovo dobar Hvala. Sljedeća replika Branko Hrg. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Kolega Kolman, rekli ste da vlada nered i da ste bili na izložbi, da ste bili na izložbi gdje je bilo više slika nego što je umjetnica naslika, a ja ću reći da je to možda manji problem, da puno veći nered vlada u samom tom sustavu, ne sada u zadnju godinu dana, dvije, ne generalno. I da ne samo da vlada nered, nego vlada i samovolja i to u dijelu konzervatora. Dakle, to je prostor u kojem se zaustavljaju investicije, u kojem se razno razne stvari provode koje se ne bi trebale i gdje u principu vi na lokalnoj razini kao sudionik se nemate kome žaliti. Čini mi se da ni ova izmjena zakona ne rješava isto taj problem, a vjeruje mi da taj nered koji se tamo pojavljuje itekako usporava i stvara probleme investitorima, ali i onima koji bi htjeli nešto raditi i to u skladu sa zakonom, dakle posebno samovolja. Imate primjera da isti konzervator da suglasnost za neku nebulozu u centru nekoga grada koji je zaštićen, s druge strane dva metra od toga dalje cjepidlači i ne da ni ono što bi bilo normalno, što je povijesno u krajnjem slučaju izvorno. Takvih situacija ima i te stvari treba riješiti. Slažem se da ima nereda i mislim da ga neće, neće se smanjiti oni nakon ovog zakona u većoj mjeri, kao što je rekao i kolega Šuker, i kolega Mesić, dakle moramo početi provoditi zakone i provoditi ih do kraja, a ne čim naiđemo na neki zidić, makar i nije zaštićen mi odmah tražimo neki novi zakon, idemo izmislit nešto novo, pokušavamo zakonima zaobići taj zidić. Ne ide to tako, neće moći. Hvala. Odgovor kolega Kolman. Izvolite. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora. Uvaženi kolega Hrg, pa ja se zapravo većim djelom s ovime što ste rekli slažem. Činjenica je da se lokalni razina često dolaze primjedbe, da je naša generalno neka u državnoj i javnoj upravi, naša ideologija ideologija ako to mogu tako nazvati je da probamo naći način kako da spriječimo nekoga da nešto napravi, da spriječimo …/Govornik se ne razumije./… umjesto da pronalazimo načine da se nešto razvija i da se nešto radi. U tom smislu tog svjetonazora nisu pošteđeni ni konzervatori i ljudi o kojima vi govorite. Ovaj zakon je sigurno korak naprijed, između ostaloga zbog toga se te izmjene i dopune donese. A vi ste svakako kao i svi mi slobodni, da u bilo do kraja prvog čitanja, a ako zakon bude išao u drugo čitanje, pogotovo da predložite amandmanom ili na neki drugi način još neke dodatne

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče i već standardno gospodine zamjeniče ministra bez ministrice, nećemo izgleda u ovom mandatu našu ministricu vidjeti u Hrvatskom saboru, ne znam zbog čega, ali ali voljeli bismo je vidjeti u svakom slučaju da je barem priupitamo za zdravlje. Dakle, prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara bez prijelaznih i završnih odredbi ima 26 članaka od koji su tzv. članci koji se odnose na sankcije 4. Dakle, članak 24. se odnosi na sankcije i novčane kazne u iznosu od 20 do 200 tisuća kuna, članak 25. na novčane kazne od 3 do 40 tisuća kuna, članak 26. na novčane kazne u iznosu od 2 tisuće do 10 tisuća kuna i članak 23. na novčane kazne od 50 do 500 tisuća kuna. Koga tu treba zapravo sankcionirati? Kada govorimo o, ja vjerujem da smo svi mi imali određena iskustva u svezi ove materija pa evo, prije godinu, dvije dana sam posjetio grad Zrin zato što je u Ministarstvu kulture pisalo da sudjeluje u u rekonstrukciji, u sačuvanju starog grada Zrinskih i pri tome mi je jedan gospodin tamošnji ponudio da kupim vrh turske strelice za 100 eura, vrh turske strelice. Dakle, iz doba ratovanja i one krajine, da kažem vojne gdje je grad Zrin zauzimao značajno mjesto. Nisam bio prvi novcu, ali ne znam jesam li smio ili nisam smio otkupiti vrh turske strelice. No, kako bi Ministarstvo kulture i svi ovi silni inspekcije i ostalo došli do toga da, evo ja odnekud posjedujem u svojoj kući vrh te turske strelice. Isto tako, ajde u toj okolini bližoj postoje i drugi gradovi od zaista velikog arheološkog značaja, počevši od … gdje se kovao novac, prvi hrvatski novac Banovac i u njegovoj okolini, ali je postojala prije rata i zbirka, iznimno vrijedna zbirka arheologa amatera, neću navoditi ime jer je nebitno, koji je u školskom holu područne škole u kojemu je on izložio sve ono što je našao u tom području, počevši od Ilirskih i Rimskih mačeva do Rimskih kaciga, novca iz rimskog doba i svega onoga što je, pa i keramike i ostalih kulturnih dobara, dakle jedan iznimno, iznimno vrijedna arheološka zbirka. Evo, postavit ću i pitanje zamjeniku ministra, zna li on kamo je ta zbirka nestala u ratnom vihoru? Sasvim sigurno da nije uništena, nego je odnesena.

i tada nije ni bilo te granice, odnijeli tu zbirku u neke druge države. A zaista i po podrijetlu na kojemu je to iskopano i nađeno, a i po mjestu prebivališta samog nalaznika i arheologa amatera koji je to ljubomorno i s ljubavlju čuvao i pokazivao školskoj djeci, pripada RH. O tome RH. O tome nema riječi, zbora i govora. Pogledamo li u ovaj zakonski prijedlog, onda ponovo početi od kraja i provjeriti ili ako provjerite tko je to u savjetovanju provedenom sa, dakle sa zainteresiranom javnošću, stavio primjedbe, pokušao staviti primjedbe na nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. primjedbe su stavili predstavnici Hrvatskog restauratorskog zavoda, Srpsko narodno vijeće i dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Kada, dakle samo imamo te podatke, ako se potrudimo na internetu pronaći sadržaj tih, da kažem, prigovora ili pak prijedloga koji su koji su upućeni Ministarstvu kulture, onda ćemo vidjeti i odgovore i prijedloge. Dakle, radi se o proglašavanju ili pak … spomenika iz … u smislu proglašenja kulturnih dobara ili pak očuvanju statusa kulturnog dobra počevši od Petrove gore, Kamenskog i još nekih. Ono što Hrvatski restauratorski zavod prigovara o ovome zakonu je točno sadržan u članku 22. ovog novog zakona. Kaže da se članak 104. mijenja i glasi, Vijeće ima predsjednika i 8 članova. Kako je rekao već moj prethodnik, to vijeće je predsjednika i 3 člana vijeća je imenovalo Ministarstvo kulture. Sada, po novom, kaže predsjednik je i članove bira, dakle svih 8, imenuje ministar nadležan za kulturu iz redova istaknutih stručnjaka za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Od sve 3 ove, da kažem, institucije koje su podastrle svoje prijedloge, dakle dolaze i prijedlozi da se dakle Vijeće za kulturu, za kulturno dobro, pardon, da se Vijeće za kulturno dobro, ovako piše, predložen nacrt propušta priliku za uključivanje kompetentnog tijela, primjerice Hrvatsko vijeće za kulturna dobra, u proceduri stjecanja svojstva kulturnog dobra već dapače, predviđa brisanje članka koje predviđa obvezno pribavljanje mišljenja vijeća prije brisanja iz Registra kulturnih dobara, dakle ne samo kod brisanja iz Registra kulturnih dobara vijeće više nema ulogu, a predlaže se da i kod upisa u Registar kulturnih dobara to vijeće ima veću ulogu. Nažalost, ono gubi tu ulogu ili potpuno ili ne, a određene veće ovlasti se daju konzervatorskim odjelima. Što to znači u praksi? I ovdje je bilo riječ i u raspravi gospodina Kolmana i Mesića bar onako sa naznakama da se u konzervatorskim odjelima, svaka čast njihovoj stručnosti i radu, to se ne može zanemariti, ali da može postojati ili doći do nereda i samovolje ali i mogućnosti popuštanja pritiscima politike ili investitora. Neću govoriti izravno o mehanizmima načina tih pritisaka jer u svakoj županiji postoji Konzervatorski odjel koji odlučuje o o sudbini kulturnog dobra ili kulturne cjeline. Kako će on popustiti tim pritiscima ili hoće li popustiti, koliki su ti pritisci veliki od strane politike ili političkih elita ili pak od "debelih investitora" koji su udruženi sa političkom elitom i politikom, zaista je to ovako jedno dubiozno. Istina je voda duboka, kako kako će biti riješeno u jednom Konzervatorskom odjelu, a ne u Vijeću za kulturna dobra koje ima 9 članova koje je je formirano i temeljem ministarstva i ljudi koji su u tom vijeću izabrani i od strane Nacionalne sveučilišne knjižnice i drugih institucija u RH, dakle na jednoj zaista reprezentativnoj i visokoj razini. Kaže se da je ulazak u EU omogućio RH aplikaciju projekata i programa kojim bi se u svezi naših kulturnih dobara mogli aplicirati programi prema EU. Čuli smo da niti jedan novi program osim onih iz 2010., 2011.nije napravljeno, za dvije i pol godine postojanja ovoga Ministarstva kulture i vladavine Kukuriku koalicije. Pitamo se jeli to Hrvatska ugasila se sa proglašenjem tih kulturnih dobara i programa prema EU ili zaista nema interesa ili postoji nemar i nesposobnost Ministarstva kulture? Kada govorimo i ovaj zakon to govori da će biti uređen upisnik pokretnih kulturnih dobara, a ovaj puta bi prije svega naglasio arheološka kulturna dobra, onda je čudna novina mislim čudna, dobra je novina što gospodin Mesić predlaže uvođenje meta-detektora na našim granicama, iako je to bila prilika bilo koje vlade u RH i one prije, a i ove sada, ali toga nažalost nema. Znamo i to da se sa tim nalazima zaista lako prijeđe granicu sa numizmatičkim vrijednostima uopće nije problem prijeći granicu RH, znamo i sami kako prelazimo granicu i kojim putovima i načinima, pa prema tome mislim da je taj promet na crno, možemo reći na sivo iz RH uglavnom, iz ne u RH zaista ogroman i velik, a da pri tome nema nikakvih sankcija, da pri tome nema nikakvog nadzora i kontrole i da naša kulturna dobra pomalo i nestaju kako kažu tragom bez obzira. A i ako je postojala određena procedura i pravna evo recimo Seusovo blago u kojoj je bila ona poznata kampanja prije desetak i više godina, danas se niti spominje, niti se čuje, niti se zna što je s tim. Što reći o tome, s obzirom da ovaj zakon predviđa da se na ovakav način jedan jedan administrativni imenuje Vijeće za kulturna dobra odlukom ministarstva i ministra i s obzirom na dosadašnja iskustva sa Ministarstvom kulture evo i u aplikaciji novih programa kulture prema EU, teško da se može biti za ovakav zakon. iako moram reći da on donekle uređuje s obzirom na upisnik, s obzirom na Registar kulturnih dobara donekle nešto bolje uređuje ovo područje. Oduzimanje prava Vijeću za kulturna dobra čini mi se da i nije dobar potez pa je teško biti

do zaključno sa točkom 24 dnevnog reda. Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime kluba SDSS-a Milorad Pupovac. Izvolite.

istovremeno upozorava na one dijelove zakona koji su formulirani tako da nažalost omogućavaju brisanje iz registra nekih kulturnih dobara, spomeničkih, iznimne umjetničke i historijske vrijednosti koji su u ratnim okolnostima '91.-'95. uništeni a pripadaju kulturnoj umjetničkoj vrijednosti 20. stoljeća, prije svega skulpture monumentalne spomeničke i pripadaju historijskom nasljeđu hrvatske antifašističke tradicije. i mi u skladu sa prijedlozima dokumente i u skladu sa prijedlozima Srpskog narodnog vijeća očekujemo da ministarstvo taj dio zakona, te odredbe koje se tiču olakšanoga brisanja iz registra spomenika koji su do '92. recimo Kamensko koje je spomenuo kolega Grubišić koje predstavlja jedno od najznačajnijih monumentalnih,

sa višekratnim miniranjem i višekratnim devastiranjem da se izbjegne rizik brisanja te vrste spomeničke baštine kada je po srijedi ovaj zakon. I u tom smislu mi gospodine zamjeniče ministra očekujemo da će do kraja ove rasprave a prije usvajanja ovoga zakona ministarstvo odnosno Vlada otkloniti ta mjesta u zakonu koja omogućavaju da službenici ili bilo tko drugi pri izmjeni registra ili pri pravljenju registra izbriše, isključi tu vrstu spomeničke baštine. Takvih spomenika osim Kamenskoga ima naravno još, tu je i spomenik na Petrovcu, na Petrovoj Gori, također spomenik Vojina Bakića jednog od najvećih hrvatski skulptora, jednog od najvećih hrvatski umjetnika umjetnika koji se može mjeriti sa engleskim kiparom Mooreom po svojim dostignućima u svjetskim razmjerima čija umjetnička djela su nažalost tokom ratnih godina djela su nažalost tokom ratnih godina ili devastirana kao što je riječ o spomeniku na Kamensko. Kamensko, vraćam se još jedanputa po mišljenju ne nas koji sjedimo u Saboru, koji se bavimo javnim politikama nego po mišljenju povjesničara umjetnosti i po …/Govornik se ne razumije./… mišljenju umjetničkih kritičara i samih umjetnika spada u sam svjetski vrh monumentalne skulpture i monumentalnih spomeničkih parkova. I iz toga razloga smatramo da je važno da se zaštiti ta vrsta spomeničkog naslijeđa i istovremeno smatramo da je iznimno važno da Vlada pokrene inicijativu zajedno sa europskim institucijama da se ta spomenička baština obnovi i na taj način se ispravi ono što je kao nedjelo počinjeno u razdoblju od '91. do '95. od strane onih koji su smatrali da to ne pripada hrvatskoj hrvatskoj spomeničkoj baštini, koji su smatrali da to nema nikakvu umjetničku vrijednost samo zato što su imali drugačiji ideološki predznak, samo zato što su to označavali etničkim obilježjima. I budući da je danas dan kojim se obilježava Dan velikoga svjetskoga znanstvenika, istraživača i izumitelja Nikola Tesle, povezanog sa danom njegovog rođenja htio bih podsjetiti da je još jedan veliki značajan hrvatski kipa Frano Kršinić sa svojim spomenikom Nikole Tesle nažalost nije dobio priliku da taj spomenik bude zaštićen ne samo u fizičkom obliku nego da bude zaštićen i u pogledu mjesta gdje treba stajati. Taj spomenik još uvijek stoji u ljevaonici Hrvatske likovne akademije u zagrebačkoj Ilici a ne stoji na Gospićkom trgu na kojem je stajao oduvijek do '92. godine dok nije bio miniran. Bio je miniran Frano Kršinić, veliki Hrvatski kipar i bio je miniran Nikola Tesla veliki hrvatski izumitelj, znanstveni, svjetskih epohalnih dostignuća. Mi vas molimo da i tu činjenicu uzmete u obzir jer nije samo stvar o tome da se zaštiti fizičko postojanje spomenika nego da se zaštiti i mjesto i svrha i način zbog koga je taj spomenik podignut. ne može biti da postoje ljudi koji smatraju da ta vrsta spomeničkog nasljeđa, da ta vrsta spomeničke simbolike može biti tretirana na način na koji je bila tretirana od strane pojedinih grupa a i danas nažalost tretirana od strane pojedinih grupa kada govorimo o razdoblju '91.-'95. Isto vrijedi i za pojedine spomeničke, značajna spomenička postignuća na području Dalmacije, prije svega Metkovića i Opuzena, Podgore također gdje postoje iznimna spomenička baština u Podgori a hrvatskim Partizanima, pomorcima koji su iznimno značajni za modernu hrvatsku povijest, za hrvatsko republikanstvo na način na koji je ono bilo formulirano u tome razdoblju i istovremeno je riječ o značajnom umjetničkom dijelu kao i onome u Opuzenu koji nije samo spomenik jednom od istaknutih predstavnika pokreta otpora partizanskoga u Hrvatskoj nego istovremeno umjetničko prvorazrednih vrijednosti. I ako takav spomenik ili sličan spomenik može postojati u Valjevu dakle nekome tko je ustanik i jedan od istaknutih lidera partizanskog pokreta odbora, a ne može postojati u Hrvatskoj onda se doista moramo pitati koju to vrstu odnosa prema vlastitoj umjetnosti, prema vlastitom kulturnom naslijeđu, prema vlastitim historijskim vrijednostima imamo. Eto iz tih razloga gospodine zamjeniče ministra mi iz Kluba zastupnika SDSS-a predlažemo da se otklone mogućnosti koje postoje u prijedlogu prijedlogu ovoga zakona ako je istaknuto u primjedbama dokumente i Srpskog narodnog vijeća, da se te primjedbe uvaže i da dođu u obliku amandmana Vlade kako bi se ovaj rizik otklonio jer bi na taj način s tim rizikom se zapravo opravdalo to nedjelo ili ta nedjela koja su počinjena u tom od strane bezumnih ljudi, ljudi kojima umjetnost i kojima oslobodilački pokret kakav je bio partizanski u razdoblju od '41. do '45. ne znači ništa. Hvala vam. Hvala i vama. Imamo dvije replike. Dragan Crnogorac, izvolite. slažemo vezano za ovo pitanje o donošenju rješenja o prestanku svojstva kulturnog dobra, da je potrebno da je potrebno dobro razmisliti dal bi se to trebalo uvrstiti u zakon. Ja sam samo htio posebno pošto niste ovdje nabrojali da pitam, a bili smo zajedno više puta na spomen području Dudik. Tamo je čak napravljeno nogometno igralište. Jedinica lokalne samouprave je promijenila prostorni plan i to je označilo kao sportsko-rekreaciono područje. Što ćemo i u takvim slučajevima, da li za ove druge koje ste vi nabrajali slučajeve, da li možemo isto očekivati da će se desiti ili nešto slično i da li postoji bojazan oko toga i kako to spriječiti. Dakle ja znam da ste vi s ovim upoznati, no međutim mislim da je dobro da se istakne ovdje ustvari šta se u takvim prilikama radi i dokle se došlo povodom toga. Hvala. Odgovor, kolega Pupovac izvolite. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani kolega Crnogorac, vi ste potpuno u pravu kada spominjete spomenički kompleks Dudik na području vukovarskom, na području grada Vukovara koji obilježava strašno stradanje oko 500 civila koji su pobijeni u ratnom razdoblju '41.-'45. od strane okupacijskih vojski i njihovih … suradnika. A spomenik je veliko djelo, originalno djelo, jedno od značajnih djela umjetnika arhitekte Bogdana Bogdanovića, koji je devastiran u ratnom razdoblju '91.-'95. i koji bi trebalo obnoviti, jednako tako kao što je dužnost bila grada Vukovara i svih drugih da se odnos prema spomeničkom području postavi tako da ne bude devastirano. Kada bi se netko danas usudio devastirati neka druga spomenička područja s pravom bi se digli svi protiv toga, a ovako se to nije dogodilo i to je još jedan od razloga i vi s pravom upozoravate na to, to je još jedan od razloga da se ovaj zakon mijenja u skladu sa primjedbama koje su iznesene. Ja ću ovdje spomenuti i slučaj velikog hrvatskog kipara Ratka Petrića čiji spomenici su uglavnom porušeni u razdoblju '91.-'95., velikog zadarskog umjetnika koji je nažalost umro prije koju godinu, koji je podigao, čiji spomenik je podignut, najprije bio miniran pa sad je obnovljen u Jadovnu. Ali njegov spomenik u Velikoj Gorici također iznimno značajno djelo je miniran u ratnom razdoblju '91.-'95. i jako je važno da se ta velika spomenička baština gospodine zamjeniče i bivši ministre koji ste propustili priliku da vodite računa o toj činjenici da se to obnovi.

ja ne bih govorio ideološki obojeno, govorio bih u svezi onoga što bi mogla kulturna budućnost Hrvatske omogućiti i stvarati. Dakle evo primjera jedne općine iz općine iz PPDS-a, ona je to bila i u bivšoj državi Jugoslaviji. Uvijek je bila općina kojoj je trebalo pomagati s obzirom na njene ekonomske mogućnosti. Dakle radi se o Banovini, općini Dvor gdje na vrhu Zrinske gore su otkopani temelji za koje se nije znalo uopće, cistercitske crkve, cistercitskog samostana. Istovremeno na tom vrhu te Zrinske gore je bio muzej iz NOB-a i valjda ratna bolnica, tragovi dakle. U vrijeme Domovinskog rata tamo je bio glavni elektronski elektronski centar za operacije Hrvatske vojske, dakle iz tri razdoblja, a možda i više tragova ne samo civilizacije nego i kulturnih spomenika koji bi mogli pružiti barem ako ništa drugo kao turistička vrijednost te općine prema onima koji to žele ili hoće obići, nešto više saznati o toj planini koja je kestenom pokrivena i sama Kostajnica nosi ime Hrvatska Kostajnica. Dakle mogla bi se napraviti jedna povijesna tura od grada Zrinskih u Kostajnici, Kostajnici, Zrina, vrha Zrinske gore sa mnogobrojnim dakle spomenicima kulture i življenja u ovim krajevima koji su trenutno zaista jedni od, kada gledamo po ekonomskoj snazi, najnerazvijenijih u Republici Hrvatskoj. Hvala lijepo. **Pupovac, Milorad (SDSS)** Poštovani kolega Grubišiću, točno je da je za vrijeme ovog rata bilo ljudi na području tadašnje Krajine koji su skrnavili sjećanje na antifašizam i koji su nerijetko se prema njemu odnosili kao i oni iz suprotnog ideološkog predznaka, htjeli su da ga nema. Ali to ne može biti razlog da takav odnos prema velikom spomeničkom naslijeđu Vojina Bakića. Na Kamenskom nije bilo nikakvoga repetitora pa je svejedno porušeno. U Opuzenu nije bilo nikakvog repetitora na spomeniku Stjepanu Pilipoviću pa je svejedno porušen. Na žalost te činjenice teško kompromitiraju one koji su to počinili i ova vrst argumentacije koju vi koristite na žalost je nedovoljna da bi opravdala tu vrstu djela. A što se tiče ranijih slojeva koji se nalaze na Petrovoj gori, te ranije slojeve treba također označiti i obilježiti i mi smo apsolutno za to. I taj spomenik Bakićev može danas poslužiti za to da svi slojevi povijesti koji su se nataložili na tom području, a kojih ima od rimskih vremena, kojih ima od vremena hrvatskih kraljeva i do suvremenih vremena svi oni trebaju naći svoje mjesto tamo. I mi zagovaramo takvu vrstu pristupa i za takvu vrstu koncepcije se zalažemo. Ne zalažemo se ni za kakav ekskluzivitet kada je to posrijedi. I htio bih samo kazati da ukoliko sam u nečemu pogriješio kad su posrijedi kipovi i skulpture velikog zadarskog i hrvatskog kipara Ratka Petrića, ispričavam se onima koji su eventualno bili pogrešno navedeni ali na žalost Petrićeve su bile sustavno uništavane i to ne samo na područjima ratnog djelovanja, na rubovima ratnog djelovanja nego u hrvatskim gradovima gdje tih aktivnosti na žalost nije bilo. I mi smo dužni

Javljam se u želji da podržim ovaj zakon i zbog osobnog stava spram očuvanja kulturne baštine. Kulturno je najvažnije, najšire područje od općeg i javnog interesa jasno izuzmemo li politiku i zato briga ali i osjetljivost pristupa kulturi mora biti posebno u fokusu politike kao čuvara ali i kao poticatelja umjetničkog i kulturnog razvoja države i društva. Naši su nam preci ostavili neizmjerno blago kulturnog naslijeđa u svim područjima kulturnog i umjetničkog izražaja i u likovnoj umjetnosti, glazbenoj književnosti, arhitektonskim vrhunskim djelima, kazališnim umjetnostima i svim ostalim umjetnostima ili u folklornom naslijeđu, te specifičnom običajnom naslijeđu. Zadaća je svih nas što češće i što odgovornije govoriti o činjenicama hrvatskog kulturnog naslijeđa. Zadaća je posebno obrazovnih ustanova na svim razinama da na ispravan, ali sustavan i neupitan način obrazuju građane i građanke Republike Hrvatske. Zaštita kulturnog naslijeđa jest i mora biti visoko stručno područje uz bezrezervnu podršku politike na svim razinama. Za to su potrebna velika, ali nikad dovoljna materijalna sredstva koja se moraju prikupljati od onih koji imaju privilegiju privređivati u ili na kulturnom dobru. I danas u Hrvatskoj ili van Hrvatske rade i djeluju brojni hrvatski umjetnici koji također ostavljaju umjetnička djela koja bi mogla i biti će umjetničko i kulturno naslijeđe budućih generacija. I status suvremenih umjetnika svih područja jest briga za buduće kulturno naslijeđe i to je naša briga. 1. srpnja 2013. Hrvatska je postala 28 članica EU. Sva kulturna dobra članica EU na neki način postala su kulturna dobra građanki i građana Hrvatske. Isto tako, sva kulturna dobra Republike Hrvatske postala su na neki način dobra građanke i građana zemalja Europe. Jasno je da kulturna dobra svake zemlje označavaju kulturni identitet građana i građanki te određene zemlje. Na primjer umjetnost flamanskih slikara jest i umjetnost cijele Europe i svijeta, ali se time najbolje i najčvršće identificiraju flamanci, suvremeni flamanci. Tako i nas identificira naše kulturno-umjetničko naslijeđe ulaskom u EU i promovira naše kulturološke specifičnosti, a možemo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 Razni snažni i manje snažni utjecaji istoka i zapada, autentičnost bogatstva, različitosti na mikro cjelinama i nevjerojatan broj artefakata čini europsku kulturu i europsko kulturno naslijeđe ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo EU zamjetno bogatijim. Na to moramo biti ponosni, ali to nameće dodatnu odgovornost u katalogiziranju, konzerviranju, prezentaciji i očuvanju naše kulturne baštine. I zato ovim zakonom propisuje se odnosno naći će se postupak utvrđivanja svojstva i prestanka svojstva kulturnog dobra, ograničit će se pravo prvokupa u pogledu građevina koje nisu pojedinačno zaštićene kao kulturno dobro na građevine starije od 50 godina. Nepokretno kulturno dobro u vlasništvu vjerske zajednice u koje su uložena sredstva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne regionalne samouprave izuzet će se od primjene odredbi o osnivanju zakonskog založnog prava kojim se osigurava povrat uloženih sredstava za slučaj prodaje. Uskladit će se odredbe o davanju koncesija sa Zakonom o koncesijama, te produljiti vremenski rok na koji se može dati koncesija na kulturno dobro s 50 na najdulje 99 godina. Uredit će se postupanje u slučaju kada postoje različiti pravni režimi i ovlaštenici u pogledu davanja koncesija, zasnivanje prava građenja i prava služnosti, te davanja u zakup za kulturno dobro te će se precizirati sadržaj naknade za koncesiju. Uredit će se način utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i građevinske dozvole. Uredit će se utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra za gradnju jednostavnih i drugih građevina za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu. Uredit će se izdavanje prethodnog odobrenja za radnje koje bi mogle prouzročiti promjene na kulturnom dobru. Uredit će se postupanje nadležnog tijela u slučaju kada investitor i izvođač radova poduzme radnju ili zahvat na kulturnom dobru pogotovo građevinskoj dozvoli, prethodnom odobrenju ili potvrđenom glavnom projektu. Uredit će se postupanje nadležnog tijela ako nadzirana osoba ne postupi po rješenju inspektora uvest će se nadzor nad prometom pokretnih kulturnih dobara, utvrdit će se sastav i način …/Govornik se ne razumije./… Hrvatskog vijeća za kulturna dobra. okviru predloženog zakona između ostalog u potpunosti razumijem i tendenciju važnosti pokretanja ushalog gospodarstva koje se provlači kroz taj zakon, ujedno i čvrstinu stajališta ovog ministarstva o neophodnosti sustavne i kontinuirane zaštite očuvanja hrvatskih kulturnih dobara. I kao moji kolege iz HNS-a podržat ću prijedlog ovog zakona.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo ga zahvaljujem na raspravi današnjoj, par rečenica za odgovore poštovanim zastupnicima. Što se tiče usklađivanja odredbe o davanju koncesija sa Zakonom o koncesijama uistinu smo to morali napraviti upravo zato da bi uskladili vremensko razdoblje koncesije sa drugim davateljima koncesija jer kao što znate različiti vremenski rokovi, odnosno vremenska razdoblja jednostavno su odbijali i onemogućavali bilo kakvu mogućnost investicije. Pa tako i investicije u kulturno dobro koje bi se time naravno obogatilo odnosno dobilo još jednu dodanu vrijednost. Što se tiče uređivanja, odnosno utvrđivanja posebnih uvjeta zaštite kulturnog dobra za gradnju jednostavnih i drugih građevina te radova unutar kulturno-povijesne cjeline za koje nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu tu i dalje postoji obveza konzervatorskog odjela svakog da da prethodno odobrenje a za one objekte za koje je potrebna dokumentacija i građevinska dozvola konzervatorski odjel potvrđuje i dalje postoji obveza konzervatorskog odjela da kontrolira te procese. Što se tiče konzervatorskog elaborata ponovit ću znači njega će izrađivati specijalizirane fizičke i pravne osobe. To je naravno riječ o stručnom dokumentu koji će se izrađivati prema potrebi, a prije svega za velike projekte. Navest ću jedan samo da vas podsjetim, recimo projekt Brijuni gdje se daju posebni uvjeti i opet tu konzervatorski odjel mora biti uključen. Što se tiče,

koji je vezan uz kulturu i uz djelatnost recimo Arheološkog muzeja jednog, a to je projekt Arheološkog parka Vučedol također za europske fondove. A što se tiče Zaklade "Hrvatska kuća" ona je započela svojim radom i otvoren je natječaj. Hvala. Hvala i vama zamjeniče ministra. Glasovat ćemo naknadno.